колеги, продължаваме с дискусията по Проекта на решение за създаване на Временна комисия. Желаещи за изказване?

Колеги, радвам се, че опозицията разсъждава отговорно, радвам се, че мислите за българските граждани. Затова мога да Ви уверя, че ние ще подкрепим Вашето предложение за мораториум защото всички знаем, че има криза с цените в енергетиката. Разбира се, има някои съмнения около това предложение, но понеже управляващите трябва да разсъждават практично и умно, а не да правят контра на опозицията постоянно, Вие ще бъдете подкрепени за това предложение и всъщност целият парламент, вероятно без ДПС, огромна група от българските депутати ще застанат зад това предложение. Разбира се, след това ние ще гласуваме и Временна комисия, която да се заеме с другите проблеми в енергетиката. Така че още веднъж Ви благодаря за това. Не знам как Ви хрумна, но съм изключително щастлив, че дойде от Вас. Благодаря, господин Йорданов. Реплики има ли? Няма реплики. Други изказвания? Госпожо Митева, заповядайте. Във връзка с това, че дебатът вече приключва, и във връзка с направеното предложение за мораториум предлагам, тъй като става дума за две различни неща, предложението за мораториум да бъде подложено отделно на гласуване и оформено служебно като Проект за решение и отделно да се гласува и Проектът за решение за създаване на Временната комисия, тъй като тя също има какво да свърши и има важни обсъждания, които трябва да проведе. Така че предлагам две отделни гласувания – за Комисията и за Решението за мораториум. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Митева. Реплики има ли? Няма. Други изказвания? Също няма. Прекратявам дебатите. На първо място, гласуваме предложението на народния представител Ива Митева за разделяне на две отделни гласувания – първо, за за приемане на решение по предложението, направено от народния представител Десислава Атанасова, и след това по основния текст за създаване на Комисията. Гласуваме по предложението на Ива Митева.

Въз основа на това преминаваме към гласуване по Проекта, предложен от Десислава Атанасова. Колеги, моля да гласуваме предложението на народния представител Десислава Атанасова.

И на последно място, преминаваме към гласуване на основното предложение – за създаване на Временна комисия. Гласували

Господин Председател, уважаеми колеги! Обяснявам отрицателния си вот. Принципът на създаване на такива комисии като смокинови листа на Министерския съвет, на отделни министри, на отделни политики на министерствата няма да ни доведе до нищо добро. Не че съм гадател, не че предсказвам нещо, просто казвам. Когато Министерският съвет се опитва да избяга от ангажимента си по Конституция да упражнява външната политика на страната и на мястото на министър-председателя отива президентът, е лошо. Когато не може да реши проблема, който е днешен, утрешен, сега и го прехвърля на Народното събрание да го вкара във Временна комисия, това потвърждава онази приказка, че ако искате да не решите един проблем, го вкарайте в комисия. Хубаво е поне, че днес се съгласихте с нашето предложение за цените. Лошото е, че всичко, което правим ние в тази зала, ние – казвам всички народни представители, утре виновните за това ще бъдем пак ние. Ако ще правим такива комисии, повярвайте ми, предстои да направим поне още десет, защото проблемите са много и за всеки един от тези проблеми ние ще трябва да правим такива комисии. Това е логиката, която днес вкарахте в Народното събрание. Благодаря Ви. Благодаря, господин Манев. Друг за обяснение на отрицателен вот? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Заради краткото време, което имам в отрицателен вот, няма отново да се връщам към дефиницията или към влиянието върху КЕВР, но трябва да сме наясно с едно – има реални и нереални възможности извън мораториума, който вече гласувахме, за битовите потребители, за тези, които са на свободен пазар, да интервенираме по такъв начин, че да защитим нашия бизнес. Естествено, нереална възможност е да изпълнявате Вашите предизборни обещания и да вкарате в бюджета 8 милиарда, които казвате, че всяка година са изтичали от държавния бюджет, като тези 8 милиарда ще стигнат приблизително за около 350 лв. на всеки мегаватчас енергия да бъдат насочени обратно към бизнеса. Естествено, не е реално да се говори и за затваряне на границите, както пише и във Вашето коалиционно споразумение. Реално обаче е – господин Председател, ще Ви помоля от Ваше име, ако не желаете, ще помоля да го направите от мое име, да изискате все пак изтеклите бележки от Комисията по всички медии да бъдат внесени в парламента, за да могат да бъдат разгледани от ресорните комисии, включително и от Временната комисия, ако се налага, за да може да се вземе ясно отношение по бъдещите проблеми по нея. Още повече, ние ще продължаваме да държим и за намаляване на ДДС въпреки въведения мораториум, за да се подпомогнат още повече домакинствата. Не на последно място, във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост сега е моментът държавата да интервенира по най-правилния начин, защото вече разходите, които извършва държавата, въпреки че не е приет Планът, могат да бъдат възстановявани впоследствие за тези проекти, които сме сигурни, че са одобрени. А това са именно проектите за енергийна ефективност към жилищните сгради, проектите, свързани с енергийна ефективност и към бизнеса, проектите, свързани със средства, насочени директно към бизнеса по de minimis или до 200 хил. евро за всяко едно предприятие, за да може да изгради на покрива или в своя двор фотоволтаична инсталация, и не на последно място, средствата, които трябва да стигнат и до българските домакинства, за изграждане на соларни фотоволтаични панели на покрива, които ще помогнат за намаляване на сметките им за енергия с допълнително още 50%. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Аз се убеждавам, че паметта изневерява на много хора, но защо гласувах против? Поради две причини. Първата причина е, че не мога да допусна, че българският президент лъже, тъй като той преди три дни каза, че правителството се е справило успешно с енергийната криза и че бизнесът е компенсиран и всичко е тип и топ. Във втората му част – тази комисия има за цел да не се покачи цената на тока за битовите потребители. Уважаеми дами и господа народни представители, то вече се случи това. Работата на Комисията е изчерпана. Народното събрание взе решение да има мораториум върху цената на тока и тази комисия на практика няма какво да прави, тъй като вече решението е факт. Тя трябваше да го предложи и това да е решението, само че то вече е гласувано. Няма никакъв смисъл! Тя ще анализира нашето решение вероятно. (Шум и реплики.) Окей. Успех на Комисията!

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, няма да си взема думите назад, че ще се научите някой ден – затова сте тук. Но в момента това, което се случва в парламента, особено тези, които знаят как Ви подложиха динената кора и Вие се подхлъзнахте, и как доволно се усмихват всички те в момента, ще разберете от следното. Първото, което е, направихте най-големия популизъм – ще фалирате всички онези частни дружества, които пренасят електроенергия,

това решение, което приехте, е противозаконно. Защото в чл. 84, ал. 2, господин Председател, прочетете, за да видите, че всяко решение, което взема Народното събрание, се представя пред народните представители в писмен вид и не искам да Ви прочета по-нататък в чл. 84 какво става. Така че това, което направихте, колеги, не е в интерес на гласоподавателите, а е в интерес на онези, които Ви подхлъзнаха днес, но ще го разберете по-нататък. Не е хубаво да се вслушвате в съветите на онези хора, които искат да Ви подведат. Благодаря Ви. Сега преминаваме към номинации за членове на създадената временна комисия на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, заповядайте. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за председател на създадената току-що Временна комисия господин Радослав Стефанов Рибарски, а за неин член господин Венко Николов Сабрутев. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател! Разрешете ми само в рамките на секунди да благодаря на всички колеги народни представители, че подкрепиха нашето, макар и редакционно и отделно гласувано, предложение за Проект на решение за мораториум на цените на електроенергията, топлоенергията и ВИК услугите. Считам, че демонстрирахме че демонстрирахме загриженост към българските граждани и българския бизнес, които са поставени месеци наред при изключително тежки условия за оцеляване.

Благодаря. От името на „БСП за България“?

Благодаря Ви, господин Председател. Преди да направя и аз нашите предложения, също още веднъж да благодаря на парламентарната група на ГЕРБ в лицето на госпожа Атанасова за направеното предложение, което ние подкрепихме. От името на „Има такъв народ“ във Временната комисия предлагаме господата Иво Атанасов и Тихомир Тенев. Благодаря, госпожо Василева. От „Демократична България“. Благодаря. И от името на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ предлагаме Николай Дренчев и Искра Михайлова. Благодаря, госпожо Галунова. Да преминем към гласуване на предложените номинации. Колеги, моля, гласувайте.

Благодаря Ви, колеги. С това изчерпахме дневния ред за днес. Следващото заседание ще се проведе утре – 16 декември 2021 г., от 9,00 ч. Закривам заседанието.